Prelazimo na 7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i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 Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? Da. Državni tajnik Središnjeg državnog ureda, gospodin Antun Palarić. Izvolite. … prioritetu reforme državne uprave Republika Hrvatska uspostavila je sva tijela državne uprave koja su odgovarajuća i paralelna sa tijelima državne uprave zemalja članica Europske unije s kojima želimo ubuduće zajednički kreirati politiku i provoditi politiku u Europi kao jednom upravnom prostoru. Ovim prijedlogom zakona predlažemo završnu harmonizaciju ustroja, dakle ne osnivanje novih tijela već međusobnom preraspodjelom poslova kako bi naši pregovarači u daljnjem toku pregovora mogli lakše obavljati posao kako bi tijela bila bila harmonizirana sa odgovarajućim tijelima u Europskoj uniji. Stoga kao prvo, predlažemo da se na jednom mjestu u jednom tijelu objedine svi poslovi vezani za humanitarne pomoći, to bi bilo Ministarstvo vanjskih poslova i Europskih integracija. Republika Hrvatska već sada pruža prema mogućnostima i prema potrebama humanitarnu pomoć zemljama gdje se događaju katastrofe i kojima je potrebna pomoć. Sada će Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija objedinjavati pomoć koja će biti upućena iz Republike Hrvatske ali isto tako sa odgovarajućim ministarstvima drugih zemalja koordinirati tu pomoć i sudjelovati u kreiranju politike humanitarne pomoći i pomoći u katastrofama. Ovim prijedlogom zakona želimo i jačati Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva na način da se tom ministarstvu predaju svi upravni i stručni poslovi vezani uz javnu nabavu i javno privatno partnerstvo. Mi smo zadovoljni rezultatima koje je Ured za javnu nabavu Vlade do sada postigao, ali smatramo da na tom polju treba učiniti više. Trebamo eliminirati percepciju korupcije koja se ponekad u napisima vezuje uz javnu nabavu, a u pogledu javnog privatnog partnerstva želimo dalje razvijati taj sustav, on je pokazao inicijalne dobre rezultate, međutim kao i svaka novina, a s obzirom da su subjekti projekata u javnom privatnom partnerstvu obično jedinice područne i lokalne samouprave mora postojati jako središnje državno tijelo koje će regulirati te procese, koje će ih usmjeravati, poticati dakako ali i sa određenog aspekta i postaviti određene kontrolne mehanizme kako se ne bi sada pojedina garnitura koja upravlja lokalnim jedinicama prezadužila, a time onda dovela i na naplatu … izdatak državi. Ovim zakonom predlažemo da se Ministarstvo gospodarstva pojača i na način da dobije nadležnost nad Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo kako je to u velikom broju europskih zemalja s obzirom da je tu prije svega riječ o industrijskom vlasništvu, o inovacijama, poticanju stvaralaštva vezanim za industrijsku proizvodnju i trgovinu. I držimo da moramo slijediti primjer europskih zemalja koji nadležnost za taj zavod stavljaju u Ministarstvo gospodarstva. U pogledu Zavoda za mjeriteljstvo želimo da se u potpunosti razdvoji zakonsko mjeriteljstvo od znanstvenog mjeriteljstva. Da zakonsko mjeriteljstvo ostaje u nadležnosti Državnog zavoda za mjeriteljstvo koje bi bilo pod nadzorom Ministarstva gospodarstva, dok bi se sukladno posebnom zakonu za znanstveno mjeriteljstvo osnovao Hrvatski mjeriteljski institut za kojeg bi bio nadležno nadležno Ministarstvo znanosti kao i dosada za ukupno mjeriteljstvo. Državni zavod za statistiku, uopće državna statistika je od posebnog značaja za državu i smatramo da ovo sadašnje rješenje po kojem je Državni zavod za statistiku u nadležnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa nije dovoljno dobro, jer želimo tom državnom zavodu dati dodatnu samostalnost. Stoga slijedimo primjer velike većine europskih zemalja po kojemu je taj državni zavod pod direktnom odgovornošću bilo Vlade, bilo premijera, Hrvatska se odlučila da bude pod nadležnosti Vlade. U preostalom dijelu izmjena ovog zakona dopunjuje se djelokrug rada pojedinih ministarstava sa poslovima koji su tijekom godina od zadnje ozbiljnije izmjene Zakona o ustrojstvu utvrđeni kao novi poslovi državne uprave. Stoga donošenjem ovog zakona se sada završava ustroj tijela državne uprave u Republici Hrvatskoj. I ovaj prijedlog zakona rađen je u suradnji sa glavnim pregovaračem koji aktivno vodi pregovore i sudjeluje u pregovorima za pristupanje u članstvo Europskoj uniji. i jedan dokaz o harmonizaciji našeg zakonodavstva. Iako on nema oznaku EU, on je u svojoj biti EU zakon. Stoga predlažemo da se taj zakon donese po hitnom postupku. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba SDP-a gospodin zastupnik Josip Leko. Izvolite! Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Pa ima jedna logika koja se uvukla u hrvatski politički, pravni i drugi sustav da se ne mora izići sa cjelovitim rješenjem kad se donose zakoni. Drastičan primjer toga je da je ovaj zakon promijenjen 11.1. ove godine. 11.1. ove godine je promijenjen ovaj zakon. To govori o dvije stvari. Da je Vlada Republike Hrvatske sastavljena na brzinu pa je došla sa Zakonom o Vladi zadnji čas, a nije mogla pripremiti u cjelovit Zakon o organizaciji ministarstava i drugih upravnih organizacija. Dakle, 11. veljače i danas je 21., 11. Toliko o pravnoj sigurnosti u Republici Hrvatskoj. Drugo što želim reći. Obrazloženje i sama norma su u suprotnosti. Pa u obrazloženju stoji da je javno privatno partnerstvo izuzetno važno za provedbu gospodarske politike u Republici Hrvatskoj, a Vlada ga organizacijski smješta u Ministarstva financija valjda da naglasi da je javno privatno partnerstvo izvor fiskusa. Dakle, nije zastupljen nacionalni interese razvoja, nego fiskusa, da se naplati što više poreza i drugih davanja. To je potpuno jasno. I ja mislim da jeste institut u interesu razvitka, a ne u interesu fiskusa. Naravno u Hrvatskoj je javno privatno partnerstvo iz iskustva bilo i ostalo neregulirano i profanirano. Kao primjer navest ću da je u Hrvatskoj privatiziran "Sunčani Hvar" kroz javno privatno partnerstvo. U teoriji javno privatnog partnerstva nikada se komercijalna djelatnost ne financira na taj način, a posebno ne privatizira se na taj način, pa su partneri iz "Sunčanog Hvara" ulažući u svoju firmu, u razvoj svoje firme postale njeni vlasnici. To je način na koji se kod nas poimlje, poima institut javno privatnog partnerstva. Drugi problem. Temeljno pitanje za demokratski sustav Republike Hrvatske, da li imamo povjerenje u demokratske institucije našeg sustava? Temeljeno pitanje. Pa je ovdje predlagatelj naveo da kao pomak Državni zavod za statistiku iz ministarstva smješta izravno pod nadzor Vlade kao da nitko ne čita da Ustav, Ustav Republike Hrvatske kaže, Vlada doslovna formulacija je: usmjerava i nadzire rad…". Dakle, u Ustavu stoji da Vlada usmjerava i nadzire rad ministarstava i drugih upravnih organizacija kao da smo sad nešto novo dali Vladi izmjenom ovog zakona. Dakle jači je izgleda kod nas zakon nego Ustav. Nije tako, naravno da nije tako, nego nisu pročitali djelokrug Vlade kad su radili ovaj zakon. Ali ni to nije suština problema. Suština problema da bi statistika kao grana koja nije vezana ni za jednu političku opciju, ni za jednu grupaciju morala biti potpuno odvojena od Vlade. Njezin status bi trebao biti otprilike kao i status Hrvatske narodne banke neovisno od Vlade, pa se ne bi događalo da u hrvatskoj javnoj ali i političkoj praksi se iznesu podaci, stavci i statistički podaci da se ne navodi izvor tih podataka nego se paušalno iznose. A čak štoviše, u 2005. godini tko se može sjetiti Vlada je intervenirala jer je bila nezadovoljna sa statističkim podacima Hrvatskog državnog zavoda smjenom ravnatelja. Ako idemo još dalje u povijest, hrvatsku povijest znamo da je i predsjednik Republike rekao da naša statistika ništa ne zna jer ne može biti da Slovenci imaju dvostruko bolji standard nego mi. U takvoj situaciji naravno da ne možemo osporiti Vladi da organizira djelokrug i nadležnost ministarstava i upravnih organizacija u skladu sa da tako kažem organizacijom i shemom Vlade, ali ne možemo prihvatiti činjenicu da Vlada sebi rikta kako bi ona imala što prije i što jači utjecaj na stanje koje će izići iz Državnog zavoda za statistiku. To naprosto nije dozvoljeno u demokratskim sustavima jer se demokracija ne može ni razvijati dekretom. Onda to nije demokracija. Ja mislim da bi u najmanju ruku kod državnog zavoda trebalo intervenirati da je odgovoran jedino Saboru za trošenje sredstava i za program statističkih istraživanja a ne za nadzor rada jer radi po pravilima struke "lege artis". Pa bi u tom smislu bilo najbolje da Vlada sama intervenira jer ovo je da tako kažem očito da je svjesna da ne može statistika ostati u jednom ministarstvu, pa je pokušala bar ublažiti takvu situaciju pa je to, nadzor da tako kažem dala Vladi. A Vlada nema sama instrumente da nadzire, nema inspekciju rada Vlada u smislu same Vlade. Vlada je kolektivno tijelo. Dakle, izdvojiti Državni zavod za statistiku kao nezavisno tijelo, državno tijelo potrebno hrvatskoj privredi, hrvatskoj znanosti i svima koji trebaju statističke podatke u koje neće sumnjati i na temelju kojih će moći donositi svoje odluke. Molio bih da Vlada ozbiljno razmotri takvu situaciju i možda već sada intervenira amandmanom na ovaj prijedlog zakona. Hvala lijepa.

rezultata izbora, a od kad je mandatar imenovan Vlada je imenovana u razumnom roku na nikakvu brzinu. Pregovori su naravno trajali prije toga. Drugi netočni navod je da Vlada smješta javno privatno partnerstvo u Ministarstvo financija jer je to institut fiskusa, to znači institut prihodovne strane proračuna što nije točno. Vlada javno privatno partnerstvo smješta u Ministarstvo financija zato jer su tu moguće ogromne pronevjere i prezaduživanja, i upravo zbog toga je Vlada odredila da Ministarstvo financija vodi javna privatna partnerstva da bi kontrolirala da se ne prezaduži država, jedinice lokalne uprave i samouprave. Dakle, pozitivan a ne negativan predmet te odluke. I netočna je izjava Sunčani Hvar je privatiziran kroz javno privatno partnerstvo što se ne događa u svijetu. To nije točno, događa se u svijetu. Ja sam često navodio primjere različitih tvrtki. No, samo da kažem. Tu privatizaciju napravio je Hrvatski fond za privatizaciju, a njemu je svrha da privatizira. Ispravak netočnog navoda gospodin zastupnik Emil Tomljanović. Izvolite. **Tomljanović, Emil (HDZ)** Hvala, gospodine predsjedniče. Netočan je navod uvaženog kolege koji je kazao da Vlada ovim prijedlogom želi imati direktan utjecaj na statističke pokazatelje. Ovdje se radi samo o novom ustroju, organizacionom i upravnom ustroju Državnog zavoda za statistiku koji je ustrojen slijedom dobre prakse europskih zemalja. Radi se samo o drugom ustroju. Naravno da Vlada ovakvim prijedlogom ne može, čak ne može a naravno da niti ne želi utjecati na nekakve konkretne statističke podatke. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. U ime kluba HDZ-a gospodin zastupnik Ivo Grbić. Izvolite.

Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane kolegice i kolege zastupnici, uvaženi gospodine državni tajniče sa suradnicima. Imajući u vidu upravo potrebu osiguranja danih zakonodavnih i administrativnih prilagodbi u skladu s pravnom stečevinom, standardima i praksom Europske unije a sve u cilju omogućavanja potrebnih pretpostavki za uspješnije pregovore po pojedinim poglavljima Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave u pojedinim ministarstvima i zavodima praktični preciznije se određuje djelokrug i nadležnost tih tijela. Konkretno, dopunjuje se djelokrug Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija poslovima međunarodne razvojne suradnje i politike humanitarne pomoći. drugih ministarstava i to Ministarstva financija, Ministarstva obrane, Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, te naglašavam Državnog zavoda za mjeriteljstvo i Državnog zavoda za statistiku utvrđuje se rekao bih novi, širi djelokrug odnosno postojeći djelokrug usklađuje sa posebnim propisima specifičnim za svako pojedino područje. Interesantno je a to bih istaknuo kod Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva da se prijedlogom zakona utvrđuje obavljanje poslova koji se odnose na razvoj, unapređenje, inovaciju cjelokupnog sustava i koordinaciju cjelokupnog sustava javnih nabava, isto tako i javno privatnog partnerstva kao i sam nadzor nad provedbom Zakona o javnoj nabavi i propisima koji uređuju javno privatno partnerstvo. Isto tako, predlaže se, da ministarstvo obavlja poslove vezane uz tehničko zakonodavstvo, infrastrukturu, kvalitete, uključujući koordinaciju i razvoj nacionalne politike u području normizacije, akreditacije, ocjene sukladnosti i mjeriteljstva kao također i poslove vezane uz industrijsko i intelektualno vlasništvo. U tom smislu što je i logično, Državni zavod za mjeriteljstvo i Državni zavod za intelektualno vlasništvo dolaze u nadležnost Ministarstva gospodarstva rada i poduzetništva. Do sada to, svi dobro znamo, bilo je u nadležnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Još je bitno istaknuti da se Državni zavod za statistiku izdvaja iz nadležnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i prelazi u izravnu nadležnost Vlade Republike Hrvatske, a što je praksa, većine država članica Europske unije. Klub Hrvatske demokratske zajednice smatra da je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave opravdani i potreban kako bi se olakšalo pregovaranje te podržava donošenje zakona. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala vam lijepa. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Gospođa zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. Hvala poštovani gospodine predsjedniče, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. U svezi ovoga Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave s Konačnim prijedlogom zakona želim istaknuti samo jednu primjedbu koja mi se čini da je važna u strategiji, u našem konceptu cjelovite i opsežne borbe protiv korupcije pa onda i na ovom normativnom planu kako da osnažimo sustav kada se već, dakle, kada je riječ već o ovoj temi da budemo učinkoviti. o čemu se radi i na što želim skrenuti pozornost. Ured za sprječavanje pranja novca koji je već dugi niz godina osnovan, nitko živ ne zna kako on radi, u tajnosti je, ne zna se, a to je jedan važan ured. I Državno odvjetništvo ne može praktički raditi, niti ima takav instrumentarij kao što ima taj ured. Da bi on bio učinkovit nužno je da se upravo iz Ministarstva financija gdje se on nalazi od osnutka i gdje eto, čitav niz godina nije nije premješten tamo gdje treba biti a to je pri organima gonjenja, progona koji su Ustavom i zakonom dati u nadležnost Državnog odvjetništva. Jedino na takav način mogli bi se efikasno boriti sa uzrocima, odnosno sa tom hranjivom podlogom korupcije. Jer ako mu začepite jednostavno pipu, onda on kao i svaki tumor, a to je jedna zloćudna tvorevina u svakoj državi, kod nas prijeti evo opasnost da metastazira i dakako imamo ozbiljne namjere i ako hoćemo da nas ako hoćemo da nas građani i tako percipiraju mislim da je nužno da se Ured za suzbijanje pranja novca izmjesti iz Ministarstva financija, gospodine državni tajniče, kako bi mi bili efikasni u borbi protiv ove pošasti. Naime, kao što znamo, mi imamo velikih problema u samom našem kaznenom zakonu, eto ta naša tužba još uvijek se nalazi kod Ustavnog suda koji šuti o tome, da eto i ta norma prekidom ili nekakvim normativnim pogreškama nije zapriječena kazna zatvora za sprječavanje pranja novca pa je to učinjeno nekakvim zaključkom. A pitanje je onda ako tko god i bude osuđen će se sigurno moći pozivati da eto zakon nema predviđenu sankciju i da onda po tome ne može biti osuđen. Jer po zaključku nitko kazneno ne može odgovarati nego samo po kaznenom Naime, evo, mediji izvještavaju upravo o poreznom skandalu njemačkih financijskih kompanija, i to o velikom skandalu oko izbjegavanja plaćanja plaćanja poreza koji su potresli i koji potresaju upravo sada Njemačku, u kojoj su sudjelovale gotovo sve velike banke i druge financijske korporacije koje su eto, da bi izbjegle, dakle, porez, svoja sredstava prebacivala u Linchestein tu malu alpsku kneževinu i raj za takve stvari. Naravno da je reagirala i Njemačka Vlada. A evo što su oni čak i učinili, kako su došli upravo do ovoga. Dakle, da su apsolutno, osim što su oni liberalizirali, odnosno relativizirali bankarsku tajnu, Njemačka, njemačke vlasti da bi došli do ovog podatka priznale su da su tzv. zviždaču bivšem zaposleniku, upravo kako bi mogli otkriti o čemu se radi platili preko 4 milijuna eura da im kaže sve o tome. I sada naravno njemačka kancelarka i njemački ministar financija, dakle, obrušili su se upravo i na Linchestein-ske, tradicionalna ta njihova pravila o tajnosti bakarske tajne, a izuzetak su Sjedinjene Američke Države isposlovale. Dakle kako bi mogli kontrolirati protok novca. Mi svi znamo da se velike količine novca, ne samo, najmanje možda sada ovdje da spomenem od sive ekonomije, najviše od takvog jednog prljavog novca slijevaju svugdje i dakle, kako stati tome na kraj. Dakle, da taj, osnažimo taj ured koji u samom Ministarstvu izgleda da nema smisla. Jer to nigdje se u svijetu ne nalazi tako važan ured pri jednom ministarstvu ili je posebna agencija pri Vladi, ili se nalazi kod …/Govornik se ne razumije./… sudbene vlasti ili kod organa progona kao što je specifičan oblik ima, odnosno ustroj ima i kod nas državno odvjetništvo. Da napomenem da je državno odvjetništvo to također u više navrata tražilo, to je razvidno i iz godišnjeg izvješća državnog odvjetništva o radu državnih odvjetništava gdje oni upravo traže u ovoj borbi protiv korupcije da bi bili efikasni, a takav pritisak i javnosti pa i druge grane vlasti izvršne i zakonodavne na njih je naročito se pojačava ali upravo oni traže jede mehanizme i operativu kako bi u tome mogli biti što efikasniji. efikasniji. Prema tome, traže relativizaciju bankarske tajne, što možda sada nije izravni problem kada govorimo od prijedloga zakona, ali u svakom slučaju evo, ukoliko želimo biti na ovom tragu efikasniji a to je naš najveći problem, i ja mislim evo ima vremena da se amandmanom djeluje, ali onda naravno to zahtijeva izmjenu i Zakona o Državnom odvjetništvu ili kao jedna posebna agencija Vlade da se izmjesti Ured za suzbijanje pranja novca iz Ministarstva financija jer do sada ovako kako je ustrojen nije dao nikakve a kamoli učinkovite rezultate. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Želi li predstavnik predlagatelja? Da. Državni tajnik, gospodin Antun Palarić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, gospođe i gospodo zastupnici. Zahvaljujem na podršci koju je ovaj zakon dobio. Čini mi se da nije bilo velikih polemičnih tonova. Moram odgovoriti na neka pitanja koja su se ipak otvorila. To je pokušaja optužbe na nekonzistentnost rada Vlade zato što je 11. siječnja donesen, donesena Izmjena ovoga istoga, a evo sada u manje od mjesec dana ponavlja se nova Izmjena zakona. Gospodo svaka aktivnost mora biti i dati odgovor na trenutak u kojem se poduzima. Stoga onaj Zakon o izmjenama i dopunama Zakona predložen je od strane Kluba zastupnika i on je imao za cilj ustrojiti nova tijela državne uprave kako bi nova Vlada učinkovitije radila i mogla se formirati. Premijer je tada već rekao da će za manje od mjesec dana predložiti cjelovitu i završnu izmjenu zakona o ustrojstvu i upravo ostvarujući tu jasno rečenu namjeru predložen je i ovaj zakon. Ovaj zakon namijenjen je usklađivanju hrvatskog ustroja sa zemljama članicama On je rađen sa najvećim krugom pregovarača koji vode taj postupak pregovora i sa glavnim pregovaračem i svih koji sudjeluju u tome. I on je odgovor na zahtjeve koji sada postoje u ovom konkretnom trenutku. U pogledu Državnog zavoda za statistiku mi imamo pregled organizacionih ustroja statistike u svim zemljama članicama Europske Pa imamo, znamo da je u Sloveniji, u Poljskoj, Irskoj, Litvi, Mađarskoj, Bugarskoj, Rumunjskoj to pri Vladi. A u drugim zemljama većini je pri nekim, nekom od ministarstava. Primjerice u Grčkoj je to Ministarstvo gospodarstva i financija, u Španjolskoj Ministarstvo gospodarstva i poreza. U Francuskoj Ministarstvo gospodarstva, financija i zapošljavanja. U Cipru Ministarstvo financija. U Letoniji Ministarstvo gospodarstva. U Estoniji Ministarstvo financija. Finska Ministarstvo financija. Ujedinjeno Kraljevstvo polje nadležnosti je ministra za gospodarska i financijska pitanja. Luksemburgu Ministarstvo gospodarstva i tako dalje. Dakle sve podatke imamo. Dobro smo se pripremili. Ne samo nas Središnji državni ured nego cijeli Vladin tim. Jer mi želimo izaći u pregovore, u … /Govornik se ne razumije./ … pregovora i sa činjenicom da smo se uskladili sa europskim standardima i sa onim okolnostima koje su nam se pojavile tijekom pregovora. Dakle s donošenjem ovog zakona u što sam uvjeren iako je za njega potrebna natpolovična većina budući da je organski zakon, mi ćemo postići svoj cilj što se tiče usklađivanja ali neće time prestati razvoj hrvatskog društva pa time ni državne uprave. I moguće je sve ono što se danas čulo i što se još pojavi u praksi jer dok god je ljudi bit će i problema. Evo čuli smo primjer da je i u jednoj po svemu uređenoj zemlji Njemačkoj ipak se događaju problemi kako se događaju u drugim zemljama. Ni Hrvatska na to neće biti imuna i na odgovarajuće probleme mi ćemo odgovoriti odgovarajućim mjerama. Sada vas molim da podržite donošenje ovog zakona kako bi ostvarili svoj cilj završne harmonizacije sa europskim standardima. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Imamo jedan ispravak gospodin zastupnik … /Govornik se Hvala lijepa. Ispravio bih netočan navod gospodina državnoga tajnika da se ovaj zakon donosi radi toga da bi se hrvatska državna uprava ili ustroj hrvatske državne uprave uskladio sa europskim načelima, praksom na ovom području. Naime u Europskoj uniji ne postoji pravna stečevina, ne postoji niti jedan propis, niti jedan zajednički zahtjev niti jedno poglavlje pregovora koje bi na jedinstven način propisivalo kako zemlje članice moraju svoju državnu upravu organizirati. Prema tome prihvaćam ovdje se radi o potrebi reforme državne uprave. Ali nemojmo tu potrebu usmjeravati prema usklađivanju sa Europskom unijom nego recimo ono što je. Radimo je prema onome kako Vlada zamišlja da državna državna uprava treba bolje funkcionirati i bolje biti organizirana. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala.